Зареєстровано 307 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу нагадати, що в середу зранку ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів. Але перед тим, як провести запис, я запрошую до слова для повідомлення Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Шановні колеги! Я хочу привернути вашу увагу до надзвичайно болючої і делікатної теми, яку прийнято замовчувати в українському суспільстві. 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Ця дата була проголошена в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 19 червня 15-го року з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів. Насправді, у зв'язку з конфліктом на Донбасі і окупацією Криму, ми навіть не знаємо масштаби злочинів, які не мають строку давності. Достатньо велика кількість жінок не є пасивними спостерігачами в цій боротьбі України за незалежність. Вони беруть участь у мирних переговорах, служать у Збройних Силах. І жінки складають більшість волонтерських груп та організацій, які надають допомогу як військовим, так і цивільним громадянам. Так само чимало жінок працює в СММ ОБСЄ. І один із кричущих випадків якраз саме сексуального насильства спроби зґвалтування трапився у травні 17-го року, коли п'яні бойовики намагалися зґвалтувати цивільну спостерігачку СММ ОБСЄ. І коли в Мінській групі ми піднімали це питання, від росіян ми почули: "Так це просто різниця в ментальності, гарна жінка, бойовики хотіли взяти номер телефону і познайомитися". Насправді, в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляється більш ніж про 30 таких інцидентів, які сталися, починаючи з березня 14-го року по січень 17-го з обох сторін лінії розмежування. А в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період 16 серпня - 15 листопада 18-го року задокументовано вже 40 порушень подібних прав людини, зокрема і сексуальне насильство, під час незаконного утримання. І ми можемо усвідомити, наскільки більший рівень цієї біди, цього злочину, враховуючи той факт, що немає доступу, обмежений доступ до окупованих територій, до заручників, до тюрем. Під час звільнення заручників, яке відбулося в грудні 17-го року, 12 зі звільнених зізналися, що вони так само були жертвами подібних злочинів. І, власне, шановні колеги, я хочу не тільки привернути зараз вашу увагу до цієї проблематики, а й поінформувати про те, що я інформувала про сексуальні злочини в умовах конфлікту на Донбасі під час

30 секунд, будь ласка. Цій темі приділяти особливу увагу, інформувати наших партнерів щодо того, що Російська Федерація і їх маріонетки використовують сексуальне насильство як один із злочинів по катуванню українців. І, звичайно, дуже важливо, щоб український парламент так само посилив наше законодавство, зокрема прийняв в другому читанні та в цілому законопроект про військових злочинців, де посилив і кримінальну відповідальність саме за сексуальні злочини в умовах конфлікту. Ця тема не має… Дякую вам. Отже, прошу приготуватись до запису виступів від народних депутатів. І прошу провести запис.

Біловол Олександр Миколайович. Передає слово Писаренкові. Доброго ранку, шановні колеги. Хотів сьогодні свій виступ зробити як депутат-мажоритарник від 168 округу, Шевченківський район міста Харкова. Хотів сьогодні поділитися нашим досвідом, адже в України сьогодні є дійсно шанс зробити результат, результат – працюючи єдиною командою. Ми хочемо поділитися нашим досвідом, який ми напрацювали в місті Харкові, де ми вже створили команду, яка сьогодні, працюючи вже роками вже роками разом, показала, яким чином сьогодні можна досягти цього самого результату. Харків сьогодні є першим містом в Україні по багатьох показниках. Якщо ви приїдете до Харкова, ви побачите розвинену інфраструктуру, ви побачите чисті вулиці, ви побачите навіть людей, які по-іншому дивляться на життя. У них є посмішка, і вони сьогодні бачать майбутнє. Все це завдяки тому, що ми побудували команду і цією командою змогли досягти результату. Ми працюємо разом з мером міста Харкова Геннадієм Кернесом, депутатами міської ради, працівниками комунальних підприємств, людьми, які вже сьогодні не працюють, але віддали своє життя на побудову і на розбудову Харкова в післявоєнні роки і після цього. Ми працюємо з тими людьми, які зранку чистять вулиці Харкова для того, щоби ми прийшли на роботу або провели діточок до садочка, або до шкіл. Це і є командна гра. І ми пропонуємо розширити її на всю країну. Ми будемо пропонувати Президенту Зеленському подивитись уважно на досвід Харкова, подивитись на те, що у нас вже працює. Тому що у Харкові вже працює той самий соціальний ліфт, про який зараз говорять. Якщо ви прийдете до харківських підприємств, комунальних підприємств чи то в міську раду, ви побачите дуже багато молодих і талановитих хлопців хлопців та дівчат, які вже сьогодні керують якимись проектами міськими. Тому Харків сьогодні розвивається і розвивається достатньо швидко. Ми вже запрошуємо Президента завітати до Харкова і подивитись на наш досвід. Ми переконані, якщо сьогодні надати наш досвід на всю країну, ми побачимо швидкі результати вже в найближчий термін. Нам потрібно забути про війну і розбрат і прийти до командної гри. Ми знаємо як і ми зможемо забезпечити результат. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Німченко Василь Іванович. Передає слово для виступу Михайлу Папієву. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, шановні виборці! Тому що я бачу по залі Верховної Ради України, що практично сьогодні більшість народних депутатів України цього скликання вже не займаються своєю прямою роботою, а пішли десь шукати свою долю на виборчих теренах України. І я думаю, це основна помилка, тому що люди сьогодні не довіряють тим політикам, які не працюють. Я закликав би всіх народних депутатів України приїхати до Києва, прийти до Верховної Ради України і віддати той борг громадянам України, який вони сьогодні мають. Подивіться, чим займається Верховна Рада України. Зараз ми розглядаємо Виборчий кодекс, який абсолютно не підготовлений до розгляду. Подивіться таблицю порівняльну. Там немає навіть редакції комітету, якась робоча група, статус якої не визначений Регламентом Верховної Ради України. І зараз робить вигляд Верховна Рада України, що вона чимось займається. І думаючи, що у нас настільки люди недолугі, що вони не зрозуміють цього, що Верховна Рада України прийшла до свого логічного кінця, саме кінця. І сьогодні довіра людей до цієї Верховної Ради України – один відсоток. Я закликаю народних депутатів України не займатися цими не дуже гарними речами. Я звертаюся до Голови Верховної Ради України. Давайте завтра поставимо на сигнальне голосування Виборчий кодекс. Ви побачите, що він не має голосів сьогодні. Не має. І після цього перейдемо до тих важливих речей, які сьогодні чекають люди. "Опозиційна платформа - За життя" закликає всіх вирішити першу проблему – це проблему ціни на газ і тарифів. Якщо Президент не приймає свій указ і не відміняє постанову Кабінету Міністрів України, а це повноваження Президента України, вони чітко визначені Конституцією і законами України, тоді Верховна Рада України як той орган, який здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів, має прийняти це важливе рішення. Не розказувати людям, хто там хоче знизити тарифи в два, в три, в чотири рази, а просто зібратися і зробити одне рішення. Сьогодні "Опозиційна платформа - За життя" чітко доказала, що ми маємо всі можливості зменшити ціну на газ вдвічі. А якщо перейти на прямі договірні поставки з Росією, то взагалі ми можемо в чотири рази зменшити ціну на газ. Давайте зробимо оцей простий крок. Бо зараз, поки ви займаєтеся виборами, прийде зимовий опалювальний сезон, і після цього ви знову будете позичати очі у Сірка і йти до людей і казати, ой, вибачте, не вийшло. Давайте зробимо прості речі, яких чекають люди:

всіх без виключення громадян України, 82 відсотки громадян України кажуть, що перша проблема – це проблема миру. Не цієї війни, яку робила тут більшість і фракції війни, а миру, який необхідно встановити сьогодні в Україні. Україні потрібен мир, і про це говорять 82 відсотки громадян України, і ви на виборах це побачите.

Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! Я хотів би у своєму виступі привернути увагу до тих питань, які турбують мій округ на Хмельниччині, і вони є абсолютно середньостатистичними питаннями для сіл нашої країни. І у своєму виступі я хочу закликати, що ми би, можливо, ще в цій каденції, як кажуть, ще плюсик собі в карму додали і розглянули кілька вкрай важливих питань, які турбують село. Перше. Сільські пенсіонери. На жаль, Міністерство соціальної політики не чуло нас, депутатів, я неодноразово, інші колеги, знаю, зверталися – не чуло нас. І той страховий стаж, який був потрібен для першого підняття, на жаль, у тих сільських людей працьовитих, які працюють, можливо, найбільше, він виявився найменшим. Якщо в містах у бюджетників відбулося підвищення на тисячу, на 900, на 800 гривень, то тоді мова про перше підвищення в селах з сезонними роботами і з іншими, але, на жаль, такими неофіційними формами роботи, підняття підняття відбулося лише на 30, 40, 50 гривень, в окремих селах там Теофіпольського району мені називали навіть підняття 2,50. Уявляєте, яка ганьба? Невже у Міністерства соціальної політики цього не знають? Невже там рахувати не вміють? Чому вони не вносять у зал? Чому вони не можуть зробити? Це, на жаль, не під силу депутатам. Ми, народні депутати, не можемо прорахувати всі бюджетні показники і показники Пенсійного фонду, мається на увазі, які будуть потрібні для того, щоб ми тут прийняли. Це може виключно інституція, яка займається пенсійним забезпеченням – Міністерство соціальної політики. То я закликаю від нас усіх, друзі, щоб вони негайно внесли поправки до пенсійного законодавства, і щоб сільський пенсіонер відчув підвищення пенсії. Друге дуже важливе питання, яке турбує селян. Це не те, що сьогодні ми розглядаємо – виборче законодавство, насправді, селян воно не турбує абсолютно. Їм байдуже, яке буде виборче законодавство. Але вони, до речі, хочуть ще й депутата бачити на окрузі, а не тільки список. Так от, друге – ціна на молоко. Елементарно, перше, що треба зробити. Я такий законопроект подав і ще колег взяв 30 чоловік. Це внести, молоко як продукт дотаційний. Він, на жаль, не знаходиться в переліку дотаційних продуктів. Далі вже інша робота, робота уряду безпосередньо з молочною галуззю, щоб постачальник молока, проста людина, не по 3 гривні здавав, а по 8, 9, 10. І це реально можливо. Для цього потрібно і державну дотацію – раз, і прибрати посередника, тобто забезпечити села холодозбірниками, і багато-багато чого, що можна зробити, наприклад, той самою державною програмою. Цим потрібно займатися. Я хочу закликати, незрозуміло, уряд чи це частину уряду, чи це щось те, що лишилося, чи це вже щось нове з урядом, закликати жити сьогоднішнім часом, сьогоднішніми проблемами людей, не звертаючи увагу на зміну влади, на зміну керівників, посадовців… Це нормально, посадовці змінюються, люди не мають відчувати на собі певні простої, гальмування, вибачте, да, і неусвідомлення реальності, яке сьогодні існує в сільській місцевості, тому що змінюються керівники. Має бути планомірна робота. Ще раз кажу, пенсійне забезпечення селян і ціна на молоко – це пріоритет. Далі, звичайно, у списку йдуть дороги і інші речі. Тому молоко і пенсійне забезпечення. Ддавайте селянам допоможемо виживати сьогодні, Семенуха Роман Сергійович. Передає Євтушку Сергію. Будь ласка. 10:19:09 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина" . Я хочу одразу подякувати своєму колезі Роману Семенусі за надану можливість виступити. Шановні колеги, я зараз слухав представника тут, так би мовити, платформи тої якоїсь опозиційної. Я хочу нагадати, кровоточить і далі країна, і саме ваш Янукович закликав Путіна ввести сюди війська. А зараз ви на почуттях громадян будете у своїх виступах тут гратись, бо вибори? А тепер по суті. Я був обраний у 156 виборчому окрузі із центром у місті Сарни, до якого входить і Березнівський, і Костопільський райони, і саме сарненці дали мені можливість представляти їхні інтереси в українському парламенті. Днями я був в окрузі і мав ряд зустрічей з виборцями. Одна з них дуже гостра і дуже болюча, яка стосується добровільного об'єднання громадян України. Буквально, 28 березня було спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради Рівненської щодо утворення робочої групи по напрацюванню змін до перспективного плану. Також у Сарненському районі було підписано вже у квітні розпорядження про створення такої ж робочої групи і надано додатки до розгляду в обласну адміністрацію і обласну раду змін до перспективного плану. Я хочу сказати, що я зустрівся з колегами, з виборцями, які приїхали із села Корост, це була делегація. Вони категорично різко засуджують дії обласної влади в контексті того, що не дають можливості внести зміни до перспективного плану і об'єднатися в села, які будуть складати об'єднану територіальну громаду із сіл: села Корост, село Кричильськ, Велике Вербче і Городець Я хочу сказати, що ми, розуміючи перспективи об'єднання територіальних громад, чітко повинні розуміти відповідальність. Відповідальність в наступному щодо об'єднання тих громад, які вони будуть мати можливості бути успішними. Ряд інших питань було піднято. І враховуючи загальну потребу, я зараз хочу звернутися до керівництва області, розглянути на цих робочих групах ці зміни, які були направлені керівництвом Сарненського району, а вони були направлені виключно на основі громадських слухань, опитувань, які пройшли в селах, тому що якщо не знаєш як робити, то запитай у людей. Саме так зробили керівники в Сарненському районі, запитали у людей і отримали відповідь. Я прошу розглянути на сесії обласної ради

Олександр Вілкул, "Опозиційний блок". Я хочу виступити по дуже конкретному, але болючому питанню. Наразі під Адміністрацією Президента стоять сім'ї, яких банківські колектори викинули з власних квартир. Їх вигнали на вулицю разом з дітьми, деяких виселяли взагалі навіть вночі. До цього привела, безумовно, геноцидна банківська політика Порошенка - Гонтаревої, схеми з коливанням курсу, тотальним обвалом гривні та знищенням банківської системи, 100 банків поклали, обернулося крахом для країни і реальним горем для людей. Без житла за останній 2 роки залишилися тисячі сімей з дітьми. Вони брали кредити на єдине житло у валюті, а після обвалу курсу та втрати роботи вони не можуть віддавати борги, при тому, що із-за величезних відсотків по кредитах та обвалу національної валюти деякі вже переплатили... переплатили, значно переплатили повну вартість квартир. Деякі родини планують жити в наметах під стінами Адміністрації Президента тепер вже Зеленського, більше їм іти нікуди. Наразі їх лідер Юлія Сало намагається донести до керівництва нашої держави поточний стан справ щодо порушення конституційних прав людей. Сьогодні о 14:30 на комітеті Ради з питань сім'ї вимагаємо підняти питання в тому числі про порушення прав дітей. Вони не винні в тому, що через дії влади їх з батьками лишили житла. Для захисту людей вимагаємо внести на розгляд Ради наші законопроекти. Перший законопроект 2176 забороняє виконання… використання виконавчого надпису нотаріуса, за допомогою якого без рішення суду зараз відбирають квартири. Другий законопроект передбачає обмежити предметом застави відповідальність позичальника. В іпотеці це відомий принцип "ключі на стіл", адже зараз у людей відбирають квартири, а вони ще залишаються боржниками. Третій законопроект 2275-1. Пропонується заборонити колекторську діяльність по відношенню до фізичних осіб - боржників. І це стосується не лише квартир, це стосується і людей, які заборгували за комуналку. Четвертий найважливіший законопроект для позичальників про реструктуризацію і переведення валютних кредитів у гривню. І для захисту прав вкладників пропонується збільшення гарантованої суми повернення вкладу з 200 тисяч до мільйона гривень. Шановні колеги, давайте захистимо людей. Прийміть нарешті наші законопроекти. Я розумію, що всі за все гарне проти всього поганого, але давайте допоможемо людям з дітьми, що стоять зараз перед Адміністрацією Президента. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, я думаю, що всі ми свідомі того, що проти України ведеться дуже серйозна війна. Вночі знову загинули українські воїни. І після невеличкої відлиги-паузи ми бачимо знову загострення на фронті, на передовій. І взагалі зараз якщо подивитися на українське суспільство, подивитися на політикум, зараз іде дуже серйозне переосмислення і дискусія взагалі щодо розвитку України, взагалі того, як Україна може взагалі бути і жити і вижити в цьому надзвичайно складному турбулентному небезпечному світі. І якщо ми подивимося, наприклад, на долю успішних країн, колеги, ми побачимо, що всі успішні країни, в тому числі і європейського континенту, до якого ми так прагнемо, всі ці країни створені завдяки правильним цінностям. Саме цінності, як говорять нам і соціологи, і економісти, і історики, саме цінності є тим підґрунтям, на якому формується успішна нація, успішна економіка, тому що люди в своєму серці, в своїй свідомості носять кожного дня і практикують правильні ціннісні орієнтири і установки. Це сім'я, це віра, це батьки, це діти, це працелюбство, це патріотизм і любов до своєї Батьківщини, це готовність пожертвувати заради того, кому важко. Але виникає одне питання. Чому ж сьогодні, коли Україна знаходиться в надзвичайно важкій боротьбі нам нав'язують ті речі, які руйнують цінності, що ведуть до успіху? Для чого це? Для чого нам нав'язувати ті, абсолютно не властиві Україні, українцям та і взагалі всій християнській цивілізації, речі, тези, ідеології, які руйнують найсвятіше – віру і сім'ю, материнство і дитинство? Навіщо в цю неділю знову виводити так званий гей-парад чи прайд, щоб знову розколювати суспільство, знову щоб виникали сутички і і протиріччя, коли люди святкують ще Трійцю? В неділю, коли храми відкривають свої двері для віруючих, для чого це робити? 89 відсотків українців проти нав'язування нам оцих одностатевих шлюбів і так далі. І це і схід, і захід єднає. Ми хочемо сказати цим людям, друзі, або, люди, або, громадяни України, хоча там більшість іноземних громадян приїжджають сюди до Києва, вас не переслідують, немає… П.Я. Ми прибрали з Кримінального кодексу кримінальну відповідальність за одностатевий спосіб життя. Ви живете як живете, навіщо ви хочете це нав'язувати нашим дітям? Ось в чому питання. Навіщо ви пропагуєте це? Тому буде всеукраїнська варта на захист сім'ї та дітей. І ми закликаємо і правоохоронні органи не переслідувати українців, що стоять на сторожі цінностей сім'ї, дитинства і віри. І запрошую всіх у суботу і неділю приєднатися… Фельдман Олександр Борисович. Мельниченко Володимир Володимирович.

Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Я хочу подякувати тим, хто мені передав слово, тому що сьогодні виступити 6 хвилин з трибуни Верховної Ради – це проблема в тому, що кожен має бажання і кожен перед виборами хоче, звичайно, себе пропіарити. я почну з того, що сьогодні ми повинні насамперед, коли об'їжджаєш свій округ, думаєш дійсно за сільськогосподарських виробників. Ми сьогодні насамперед повинні думати за фермерів, повинні думати за керівників сільськогосподарських підприємств. Чому саме? Тому що у даний час, і ми це бачимо постійно по Україні, і це не раз говорилося з трибуни Верховної Ради, проходять рейдерські захвати саме земель фермерських, сільськогосподарських підприємств і інше. Ви знаєте, сьогодні це питання номер один. Якщо ми сьогодні на законодавчому рівні не рішимо це питання, воно так і буде продовжуватися. Ми сьогодні не говоримо за великі холдинги, ми сьогодні не говоримо за великих олігархів і таке інше, ми говоримо за простих фермерів. Правильно сьогодні Андрій Шинькович сказав, що, все-таки, ми сьогодні повинні звернути увагу на те, щоб ціна на молоко була. Я хотів також підняти це питання, але, мабуть, він сказав все. І мало того, ми повинні все зробити, щоб оце виживання селянина, продаючи це молоко за ці копійки, яке сьогодні є єдиним доходом дуже в багатьох, ми повинні все зробити, щоб все-таки це молоко мало ціну. Але саме за рейдерство я хотів би зупинитися значно більше. Ви знаєте, коли зустрічаєшся з керівниками сільськогосподарських підприємств, вони говорять одне і те ж: незалежно від того,

вони роблять все – підробляють печатки, підробляють все для того, щоб можна було цей договір забрати у фермера, у селянина для великих холдингів. І це ми бачимо, що йде по всій Україні, не тільки на моєму округу на Вінниччині. І я дуже хотів би, щоб ми законодавчо підійшли до цього питання. На жаль, знаючи те, що ці печатки підроблені, що це є незаконно, все рівно Міністерство юстиції все робить для того, щоб, все-таки, піти на користь якогось з олігархів, на користь рейдерів. Чому?! Казалось би, слід було би зробити якийсь висновок Міністерству юстиції і зробити все, щоб все-таки перейти на бік фермера, на бік справедливості, на бік закону. Але, на жаль, сьогодні робиться те, що робиться. Дуже хотілося б, щоб все-таки наші фермери були захищені. Ми бачимо дуже багато, коли йдуть, фермерів вбивають, вбивають сім'ї. Це також, це злочин! Але, разом з тим, не тільки це. Мабуть, все якщо совокупно взяти сьогодні, ще дуже багато нам потрібно зробити у Верховній Раді, щоб захистити простого фермера, щоб захистити селянина. ви знаєте, коли йде перезаключення договорів, ну, мабуть, кожен фермер, кожен простий керівник сільськогосподарського підприємства, він тремтить від того, що у нього заберуть. Що у нього великі холдинги дадуть велику суму грошей кожному селянину, щоб все-таки перекупити, а потім, не даючи великих коштів за даний пай щорічно, вони просто кидають, можна сказати, цього селянина. Я думаю, що, можливо, це не всі, але більшість таке робить. І дуже б хотілося, щоб знову ж таки, щоб ми захистили сьогодні простого фермера.

це саме на моєму окрузі, за дорогу, за яку ще ніхто даже вдарив палець об палець. От знову ж таки славнозвісну дорогу Вапнярка-Високе-Крижопіль. Ви знаєте сьомий раз я сьогодні виступаю з цієї трибуни, кожен раз наголошую, щоб хтось із великих чиновників області під'їхав на 5 хвилин і хоч поспілкувався з вапнярчанами, хоч поспілкувався із тими людьми, які постійно мають перешкоди на цій дорозі, ніколи цього немає. Я не кажу, що дороги знову ж таки не робляться по області, по нашій Вінницькій області, досить багато доріг будується, але чому не зробити розумно, чому не виділити цих 8-10 мільйонів гривень і зробити цей участок дороги, який робився ще при румунах, які ще в 43-му році будували румуни, і ще до сих пір жодного разу там не було ремонту. Я скажу, що Вапнярка стогне, стогне Високе, стогнуть всі шофери, які проїжджають даний участок дороги. Ви знаєте дуже обідно одне, що є якась бюрократія, є бюрократи, які не хочуть під'їхати і не хочуть хоч поспілкуватися з нами, поспілкуватися з місцевими жителями і сказати, що в даний час тоді-то, тоді-то ця дорога буде відремонтована. Я знаю, що я отримав позитив від Президента Порошенка, але, на жаль, сьогодні є зміна влади, і немає сьогодні такого позитиву, що ця дорога буде ремонтуватися. І Вапнярка готується на 26 число на мітинг у Вінницю. І я думаю, що це буде справедливо, справедливо те, що якщо, якщо гора не йде до Магомета, то повинен Магомет йти до гори. Тому дуже б хотілося мені, щоб все-таки відреагували, відреагували на даний мій запит. І давайте ще раз дамо. Це буде, мабуть, сьомий, восьмий запит мій з трибуни Верховної Ради. І я хотів би, щоб все-таки зробили все, щоб даний участок дороги забудувався. І на закінчення. Вибори. Не наступайте, шановні виборці, на одні і ті ж самі граблі. Не обирайте тих, які вас купляють. Обирайте чесних, справедливих кандидатів… Дякую вам. І заключний виступ. Кривошея Геннадій передає слово для виступу Андрію Тетеруку. І приготуватись вже Черненкові до розгляду законопроекту. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Сьогодні ми всі вболіваємо за те, яким буде майбутнє нашої держави. Ми робимо значні зусилля задля реформування всіх галузей нашої держави, від безпекового сектору до економічного, де торкаємося освітніх реформ, медичних. Все це надзвичайно важливо є для кожного з нас, тому що ми всі живі люди і можемо користуватись всіма цими результатами реформ. Але сама головна реформа, яка ще має дати нам розуміння, в якій країні ми будемо жити, - це реформа суддівської гілки влади. До мене дуже багато звертається пересічних громадян, розчарованих несправедливими рішеннями суддів, які стають на сторону тих, хто хоче і прагне уникнути відповідальності за скоєні злочини. Це і мажори, які вбивають дітей і потім роблять липові довідки про те, що вони ні в чому не винуваті. Це і чиновники, які намагаються уникнути за всі ці свої свавільні рішення і намагаються через куплені суди так само уникнути відповідальності. Але саме страшне, що суспільство стає на позицію толерування, толерування таких рішень. Тому що в одному випадку ми прагнемо, щоб були покарані мажори, а в іншому ми спонукаємо суддів приймати рішення, яке буде суперечити, заздалегідь розуміємо, що воно буде суперечити Конституції. Це абсолютно патова ситуація, яку ми маємо вирішити раз і назавжди. Що ми маємо і хочемо жити в правовій державі, де перед законом будуть рівні всі – від Президента до пересічного громадянина, що дотримуватись закону – це обов'язок кожного законослухняного громадянина. Саме це буде запорукою, запорукою того, що всі ми будемо захищені. Всі громадяни України мають мати впевненість, що їх буде захищати насамперед закон. І тоді ми будемо жити в правовій державі, де кожному буде гарантоване право на життя, на свободи, на розвиток і на захист. На захист своєї праці, на захист своєї нерухомості, на захист своїх інвестицій. Саме це основоположне право всіх правових держав. І тому коли ми зараз бачимо, що в Конституційному Суді судді вагаються, половина суддів, ви уявляєте собі, вагається чи стати їм на захист Конституції, чи їм все ж таки підіграти чиновникам, які прийшли тимчасово займати посади. Ви уявляєте, в якій зараз патовій ситуації знаходиться вся наша країна, стаючи заручниками рішення половини складу Конституційного Суду. Вони обирають зараз чи стати на догоду, чи отримати вподобайки чиновника, який очевидно порушив 30 секунд. ТЕТЕРУК А.А. Дуже хотів би звернутись до всіх громадян України пам’ятати, що насамперед кожен громадянин України живе у вільній демократичній державі, що всі ми маємо вчитись і розуміти, що саме закон буде гарантією того, що Україна буде незалежною сильною державою. Давайте вчитись поважати закон і вчиняти всі наші рішення виключно на догоду основного Закону – Конституції і всього законодавства нашої держави. Слава Україні! Дякую вам. Отже, колеги, виступи від народних депутатів завершені і ми переходимо до продовження розгляду проекту Виборчого кодексу України з відкритими списками. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Черненка Олександра Миколайовича. Також хочу нагадати, що ми вчора завершили

10:41:12 ЧЕРНЕНКО О.М. Доброго дня! Правка 467. Вона стосується, щоби до документів, які потрібні для подання в окружну комісію, подавали додатково паспорт або ID-картку. Позиція робочої групи врахувати.

469, вона так само стосується подань в ОВК, щоби особи, які самостійно не можуть заповнити і скористалися допомогою. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. Ця поправка виключає норму статті, де йдеться про обов'язковість наявності ліцензій у тих людей, які йдуть

ЧЕРНЕНКО О.М. 477-а і подальші правки вони стосуються обов'язковості включення в ОВК без жеребкування представників тих партій, які мають

478-а. Так само пропонує відхилити обов'язковість включення в комісії і партії, які мають представництво у Верховній Раді. Прохання відхилити цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись.

Ігор Попов. Шановні колеги, базова редакція законопроекту дає право парламентським фракціям делегувати лише по одному представнику у виборчі комісії. А у нас потім постійно виникають проблем із некомплектом, браком подань кандидатур до членів окружних комісій, особливо дільничних комісій, і тоді парламентські фракції часто своїх кандидатів додаткових від технічних сателітних проектів. Пропозиція і до окружних комісій, і потім за аналогією до дільничних комісій не обмежувати право парламентських фракцій у поданнях, щоб по одному представнику обов'язково включали до складу комісій, а щоб вони могли зробити більше подань і, не обманюючи людей, потім, якщо є вакансії, докооптувати

ЧЕРНЕНКО О.М. 487-а, це поправка робочої групи: замінити слово "заяви" на більш широкий термін "документи". Прохання врахувати.

ЧЕРНЕНКО О.М. 488-а стосується оперативного публікування центральної виборчої комісії складу ОВК на сайті своєму, щоб дуже швидко ця інформація була. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 490-а, вона стосується інформування органів Державного ведення реєстру про тих членів, які будуть працювати у ОВК. Прохання... позиція робочої групи відхилити дану поправку, хоч я там і в авторах. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 493-я, вона стосується кількості членів в територіальних комісіях районних, обласних, міських, селищних

підхід не був підтриманий робочою групою. Тому прохання відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 498-а якраз стосується формування територіальних комісій, коли на перших виборах об'єднаних громад, коли формується з громад різних районів, – це те, що сьогодні не врегульовано законодавством, ми намагаємося врегулювати в кодексі. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. 499-а. Будь ласка, пані Бойко, вам слово. Пані Бойко, мікрофон перших виборів у територіальних громадах, особливості утворення територіальних виборчих комісій або ліквідацію територіальних виборчих комісій в об'єднаних територіальних громадах, то такий кодекс не має права на життя, тому що він, по суті, зупинить реформу децентралізації. Ми не маємо права собі дозволити зупинити реформу децентралізації, яку ми підтримували майже 5 років і яка є найуспішнішою реформою. Тому прохання підтримати ті правки, які стосуються

ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, 502 поправка стосується наявності сертифікатів потенційних членів ТВК. Пропонується виключити таку статтю, а правку врахувати.

А можна музику виключити? Друзі, ну, це ж не дискотека тут.

508-а стосується обов'язкового включення в ТВК представників тих партій, які мають фракції у парламенті. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 511-а правка стосується, якщо хтось з членів ЦВК припинить повноваження, щоби та сама партія мала пріоритетне право подати на його місце. Пропозиція

ЧЕРНЕНКО О.М. 516 правка пропонує заборонити, щоб в одній комісії працювали родичі. Але, ну, як ми це будемо знати? Пропозиція робочої групи відхилити. Тому що різне буває, особливо в селах. В селах все Відхиляється. 517 правка робочої групи щодо заміни складу ТВК і публікації цього рішення. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

519 правка стосується кількісного складу дільничних виборчих комісій. І пропозиція врахувати цю правку, тому що, ну, максимальний там потолок – 14 осіб. Тобто

щоб їх кількість становила 12-16 осіб членів комісій. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. О.М. 521 правка стосується великих виборчих дільниць і встановлення кількості членів таких дільниць, 14-18 осіб для великих виборчих дільниць. Прохання врахувати.

523 правка теж стосується кількості членів виборчих комісій дільничних. Прохання врахувати, хоч попередні були краще прописані, але давайте хоч цю врахуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 525 правка стосується власноручно написаних заяв членів комісії. Пропонується слова "власноручно написані" виключити, а правку врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 526-а, вона так само пропозиція врахувати. Вона виключає обов'язкові сертифікати для членів дільничних комісій. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

дублює попередні правки. Прохання врахувати.

О.М. Ну, вона так само стосується обов’язковості включення або невключення від партій, які представлені в парламенті, але цього разу стосується дільничних комісій. То були окружних, територіальних,

Відхиляється. 673-я. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 537 поправка, це якраз поправка робочої групи щодо включення пріоритетного тих політичних сил, які представлені в парламенті в дільничній комісії. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Відхиляється. 667. Прошу визначатися.

539-а, це поправка робочої групи, якраз щодо проведення жеребкування між, коли подань в дільничні комісії більше, ніж максимальна кількість членів. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Але ми вважаємо це недоцільним. Тому відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. 544-а, вона стосується, щоб членами дільничних виборчих комісій на закордонних дільницях не обов'язково були ті, хто проживають в цих країнах, можуть люди приїхати і працювати в комісіях. Тому врахувати прохання дану поправку 544-у. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

545 поправка знову пропонує усунути МЗС від формування дільничних комісій за кордоном, але це єдиний орган, який більш-менш з цим справляється. Тому правку прохання відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

546-а, вона скасовує обов'язковість сертифікатів для членів комісії на закордонних дільницях. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 549-а теж стосується спрощення написання заяв про згоду участі у комісіях на закордонних дільницях для осіб з інвалідністю. Прохання врахувати.

Прошу визначатися.

порядок заміщення вакантних посад членів дільничних виборчих комісій. На нашу думку, ми врахувати найкращі з усіх поправок. Тому пропозиція підтримати.

ЧЕРНЕНКО О.М. 560-а поправка стосується, що особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, ставить на ній підпис, і їй видається посвідчення за підписом голови комісії, що утворила, тобто щодо посвідчень членам виборчих комісій. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

якщо там, наприклад, через хворобу член комісії вчасно не склав присягу, то можуть його виключити з комісії. Ми вважаємо, ну, відхилити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

поправка пропонує забрати у голови виборчої комісії можливість представляти комісію у судах. Ми вважаємо це неправильно. Тому пропозиція відхилити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 564 поправка – це поправка робочої групи, яка розширює поняття "органи влади", там через кому їх перераховує, власне, ті органи, де голова комісії може представляти комісію. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

565 поправка розширює можливість члена виборчої комісії знайомитись з документами і своєї виборчої комісії, і комісії нижчого рівня. Тому прохання врахувати її. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

566-а, вона дозволяє члену комісії не лише ознайомитися з документами, а й виготовлювати копії цих документів. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу визначатися. ЧЕРНЕНКО О.М. 567-а розширює перелік тих органів, де може представляти член комісії саму комісію. Прохання врахувати. Прошу визначатися. Хлопці, ви дуже голосно говорите і гул у залі. Ми обговорюємо 567 поправку зараз. Да. Так, молодці, тільки трошки тихіше, будь ласка. Будемо дуже вдячні. Вона ідентична попередній, навіть краще. Прохання врахувати.

Прошу визначатися. О.М. 571-а, там йдеться про оплату членів комісії і пропонується поправкою, щоб не Кабмін встановлював, але за поданням ЦВК, щоб саме ЦВК все-таки казало про обсяг коштів, які потрібні для комісії. Прохання врахувати.

Прошу визначатися.

О.М. 579-а, вона пропонує замість чітко вказаного терміну роботи ТВК 5 років врахувати, що комісія працює до того часу, поки не сформована нова. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Наступна поправка 580-а. відповідності до кодексу прохання врахувати.

Прохання врахувати. Були приклади, коли члени комісії поїхали на заробітки і не було кому проводити вибори. Тому врахувати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Не була створена ситуація, коли штучно заблокували роботу члена комісії і це підстава для його припинення повноважень. Все-таки, щоб, ну, більш відповідально до цього ставились. Тому правку врахувати. А цей пункт 9 вилучити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

586-а так само стосується попередніх поправок. Прохання відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Прошу визначатися.

безвісно відсутнім, буде встановлений факт безвісної відсутності і припинення його повноважень. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Відхиляється. як має діяти комісія, якщо виникнуть обставини щодо припинення повноважень членів комісії, і коли вона має припиняти його повноваження. Прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

599-а пропонує повернути виборчі блоки політичних партій. Прохання відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 603 поправка, вона виключає комісії вищого рівня, щоб вони не передавали списки виборців на дільниці, а цим займалися органи ведення реєстру. Тому прохання врахувати дану поправку, щоби списками займався виключно орган ведення реєстру

Прохання врахувати. Бо якраз ця поправка забирає у виборчих комісій визнавати недійсними відповідні місцеві вибори. Тому врахувати. Рекомендація врахувати цю поправку.

її відхилити. Прошу визначатися.

607-а якраз стосується, що дільнична виборча комісія отримує списки виборців не від комісії вищого рівня, як це було колись, а від органів ведення реєстру або від МЗС, якщо йдеться про закордонну виборчу дільницю. Тому дуже велике прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 608-а стосується так само списків виборців, щоби на закордонних виборчих дільницях комісії самі могли складати список виборців. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

610 поправка вона зобов'язує дільничні комісії виготовляти ці запрошення і розсилати, де вказувати виборцям, де вони голосують. Тому прохання врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

611-а, що дільнична комісія забезпечує не лише облік виборчих бюлетенів, а і забезпечує їх зберігання. Це доповнення суттєве, пропоную врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Дана поправка стосується, щоб ДВК ще займалися виготовленням кабінок для голосування. Ну, я вважаю, що це мають робити органи місцевої влади, тому дану поправку пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

14-а поправка стосується, що ДВК створює умови на дільниці для голосування осіб з інвалідністю.

Не врахована ця поправка. Наступна – поправка пропонує не менше половини, щоби зменшити… ну, щоби легше було зібрати кворум. Тому прохання врахувати поправку, бо через кворум дуже часто блокується робота комісії.

Поправка відхиляється. 621-а.

626 поправка, пропозиція її врахувати. Це якщо рішення буде суду щодо визнання недійсними результатів виборів, як комісія може, має діяти в цьому випадку. Прохання врахувати.

624 поправка. Я говорив, що її врахувати треба. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися. Зараз ми голосуємо 624 поправку, ми її просто пропустили. Будь ласка, прошу визначатися. Відхиляється. 627-а тепер.

629 стосується офіційних спостерігачів від громадських організацій, щоб теж обмежити їх кількість на дільниці. Але пропозиція відхилити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Відхиляється. 667. Прошу визначатися.

681. Прошу визначатися. Просили відхилити

Якщо аналогічні поправки, ви б їх нам говорили відразу блоками, і ми б їх ставили на голосування. 635 теж аналогічна. Будь ласка, прошу визначатися. І до доповідача я звертаюся з проханням, щоб говорив нам 4, 6, 5 аналогічні, я буду їх по черзі ставити на голосування. Ми заощадимо масу часу. Масу часу, шановний доповідачу. 636 теж аналогічна. Прошу визначатися.

639 стосується присутності народних депутатів. Прохання відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Якщо там блок іде про це, то кажіть нам підряд. Будь ласка, прошу визначатися.

відхиляється. 736-а. Прошу визначатися.

Блок аналогічних просимо перераховувати наступного разу Відхиляється ця поправка. Шановні колеги, ми зупинилися на 651 поправці. Я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 ми розпочнемо нашу роботу, продовжимо, вірніше, з 651 поправки Виборчого кодексу. Дякую.

Відхиляється. 673-я. Прошу визначатися.

врахована в попередній була. Але, якщо ми не врахували попередню, прохання врахувати дану. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Відхиляється. 694. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 659 поправка, власне, стосується публікації оперативної документів виборчих комісій на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прохання врахувати дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

665 – це поправка робочої групи, яка дуже чітко виписана щодо фінансової звітності і перевірки ОВК. Прохання врахувати. Прошу визначатися.

це щодо підготовки. Тут взагалі дуже багато буде цих поправок, їх буде ціла, ну, кілька десятків, забрати з кодексу розділ про попереднє навчання членів виборчих комісій. Ми вирішили відмовитись від цього навчання і є величезний розділ про це. І багато поправок, яка одна за одною пропонують виключати ці поправки. Тому ці поправки пропонується врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Добре. Дякую. Я рухаюсь тоді по цьому блоку. 666. Прошу визначатися. ЧЕРНЕНКО О.М. Врахувати прохання.

Відхиляється. 671. Колеги, тут просто іде 10 десь ще поправок, вони абсолютно ідентичні. Тому, будь ласка, 671. Пані Бойко, вам слово. Шановні колеги! Дозвольте, я підтримаю голову підкомітету, який чітко сказав, що всі правки, які стосуються VIII розділу "Попередня підготовка членів виборчих комісій", робоча група пропонувала взагалі Тому всі інші, які там нижче 671-ї, враховувати недоцільно, оскільки цей розділ все ж таки потрібно виключати. Якщо ми не виключаємо, залишаємо в першому читанні, це означає, що ми залишаємо підготовку і обов'язкову сертифікацію членів виборчих комісій. У нас крім загальнодержавних є ще місцеві вибори, які проходять щотижнево. Це означає, що ми ставимо під загрозу формування виборчих комісій, оскільки умовою буде саме сертифікація. Тому логічно, що робоча група пропонувала прибрати "обов'язкову сертифікацію" взагалі з тексту кодексу. Тому цей розділ взагалі є недоречним і таким, що унеможливить проведення в першу чергу місцевих виборів загалом і виборів загальнодержавних, якщо це вже не буде часу на підготовку членів виборчих комісій на їх ліцензування і на їхню сертифікацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, зверніть увагу, що і пан Черненко, і пані Бойко зараз говорили про поправки, які абсолютно є ідентичними: 671 – 682. Тому я зараз буду по черзі ставити ці поправки на голосування, вони нам роз'ясненні. Будь ласка, 671-а. Прошу визначатися. Прохання всі їх відхиляти. визначайтеся. Прохання відхилити було. Наші колеги попросили весь цей блок відхилити і роз'яснили суть цих поправок. 12:47:35 За-4 Відхиляється. 673-я. Прошу визначатися.

Це все ідентичні поправки, різних просто авторів. Різних народних депутатів України, стосуються однієї теми, просять відхилити їх. 12:48:06 За-4 Відхиляється. 675-а, ідентична. Прошу визначатись.

Просили відхилити ці поправки, я нагадую, як такі, що треба виключити цю статтю. 12:50:38 За-6 Ми цей блок розглянули ці поправки… Ні, ще 682-а. Да, ще теж цього стосується. Будь ласка, 682. Прошу визначатися.

виключити взагалі розділ, але ми його не виключили, то ці поправки, які зараз чотири… три, треба врахувати. Вони, власне, постатейно будемо виключати, розділ не вийшло виключити з тіла кодексу. Тобто три наступні поправки, вони… пропозиція врахувати. Ну, вони ідентичні і рішення: їх врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Тобто зараз ми працюємо за таким же сценарієм, ми йдемо по ідентичним поправками до одного блоку. Будь ласка, 683. Прошу визначатися.

Пропонує в дану редакцію внести зміни, але оскільки ми відмовляємося взагалі від цього блоку, то недоцільно вносити зміни. І прохання по 697-у включно відхиляти. Дякуємо за роз'яснення. Отже, ідентичні поправки різних авторів. 687, прошу визначатися. Відхиляти просять ці поправки на цей блок. Відхиляється. 688. Прошу визначатися. Відхиляється. 689. Прошу визначатися. Прошу… Ця відхилена поправка. Колеги, ми пропустили 686-у поправку. Прошу визначатися. Там було прохання її відхилити. Прошу визначатися. За-6 Відхиляється. 689. Прошу визначатися.

Відхиляється. 690, прошу визначатися. Нагадую, що до 689 в нас... 698 в нас ідентичні поправки ідуть. зараз ми відхили з вами 689 поправку. 690-а наступна. Прошу визначатися. Відхиляється. 691. Прошу визначатися. Ми продовжуємо цей блок ідентичних поправок. Прошу визначатися. Відхиляється. 691. Прошу визначатися. Ми Відхиляється. 694. Прошу визначатися. Відхиляється. 694. Прошу визначатися. Мова іде про ту саму 118 статтю. Будь ласка. Відхиляється. 694. Прошу визначатися. Мова іде про ту саму 118 статтю.

Відхиляється. І остання з цього блоку 697 поправка. Будь ласка, прошу визначатися.

703 включно. Вони пропонують забрати 119 статтю. Робоча група з цим погодилась. Тому 698-у по 703-ю включно, прохання підтримати. Дуже дякую за роз'яснення. Це ідентичні поправки від різних авторів народних депутатів. Тому дуже прошу зараз визначатися і підтримати. 698. Прошу визначатися. Відхиляється. 699. Прошу визначатися. Відхиляється. 700. Прошу визначатися. Відхиляється. 701. Прошу визначатися. Відхиляється. 702. Прошу визначатися. Відхиляється. 703. Прошу визначатися.

Дякуємо за роз'яснення. Будь ласка, 704, прошу визначатися. Відхиляється. 705, будь ласка. 12:59:32 ЧЕРНЕНКО О.М. 705, ну, вона пропонує вилучити лише частину статті, але ми підтримуємо концепцію, коли вся стаття вилучена, тому можна врахувати, можна відхилити. Ну, це питання не вирішує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 705.

706 пропонує нову абсолютно редакцію цієї статті, але є, ну, побажання не підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

707 і включно по 713 – це ідентичні поправки, які пропонують виключити 120 статтю. Тому прохання їх підтримати, по 712-у включно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Відхиляється. Наступна ідентична 709-а. Прошу визначатися. Стаття

Відхиляється. 716-а. Прошу визначатися, Відхиляється. 713-а, остання поправка до цього блоку. Будь ласка, прошу визначатися, 713-а поправка.

ЧЕРНЕНКО О.М. Наступний блок, 715 – 722 включно, поправки, вони пропонують виключити 121 статтю. Відповідно пропозиція врахувати кожну з цих поправок. Дякую. Отже, ми маємо ідентичні поправки від різних авторів. Прошу визначатися по 715-й, які просять підтримати.

Відхиляється. Ідентична – 717-а. Прошу визначатися і підтримати. Відхиляється. 718-а. Прошу визначатися. Ідентична.

Це ще 719-а ідентична. І пан Олександр попросив підтримати цей блок, який стосується виключення 121 статті.

727-у – це поправки народного депутата Ківалова, які вносять зміни в дану статтю, яку ми збираємось виключити. Тому логічно, коли ми ці зміни не підтримаємо. Така пропозиція робочої групи кожну поправку відхиляти. Не підтримана поправка. 723-я. Прошу визначатися. Поправка відхиляється. 724 поправка. Прошу визначатися.

734-у – це поправки депутатів, які пропонують виключити 122 статтю. Тому підтримаємо всі ці поправки. Прохання підтримати. Дякуємо за роз'яснення. Маємо низку ідентичних поправок, які пропонують виключити 122 статтю. Будь ласка, 728 поправка, прохання підтримати, прохання визначатися.

Поправка відхиляється. 747. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. 747. Прошу визначатися. Поправка відхиляється. 747. Прошу визначатися.

Відхиляється ця поправка. Це була остання поправка з цього блоку. 735. Будь ласка. ЧЕРНЕНКО О.М. Я зараз поясню. По 741 поправку. Це поправки, які стосуються змін до статті, яку пропонується виключити. Тому як би немає сенсу підтримувати ці зміни. Тому 735-у по 741-у пропозиція дані правки не підтримувати. отже мова взагалі іде про те, що автори поправок пропонують виключити 122 статтю. Ідентична поправка від багатьох виключити, іншу редакцію цієї статті, яку є загальна концепція виключити. Тому підтримаємо ми правки, не підтримаємо – ця стаття ЧЕРНЕНКО О.М. Тому хто як хоче може голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, отже, ми маємо низку поправок, які пропонуємо не підтримувати. Я ставлю на голосування. 735 поправка, прошу визначатися. Робоча група просто пропонує взагалі виключити 122 статтю, і цим вона мотивує і позицію по поправкам, які ми розглядаємо. Будь ласка. 13:11:06 За-4 Поправка відхиляється. 736-а. Прошу визначатися.

Відхиляється. Прошу визначатись по 737 поправці. Відхиляється. Прошу визначатись – 738 поправка. Відхиляється. 739 поправка. Прошу визначатись. Відхиляється. 740 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 741 поправка. Прошу визначатися.

Ні, включно по 745 – це поправки, які пропонують 123 статтю виключити. Тому прохання підтримати правки 742 – 745 включно. Дякую за роз’яснення. Колеги, прошу визначатися по поправці 742. Відхиляється. 743. Прошу визначатися. Відхиляється. 744. Прошу визначатися. Відхиляється. І остання поправка з цього блоку – 762. Прошу визначатися.

по 750-у. Пропонується не підтримувати дані поправки. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатись по блоку цих поправок. Комітет просить виключити і робоча група просто цю статтю. Тому пропоную не підтримувати поправки. Я ставлю по черговості. 746. Прошу визначатися.

755 включно. Пропонується виключити статтю 124, тому підтримати дані поправки.

Відхилена поправка. 752-а. Прошу визначатися. Відхилена поправка. 753-я. Прошу визначатися. У нього вже просто кнопка западає, тому що він весь час на трибуні і голосує, на відміну від тих, хто туди сюди бігає. 753-я, колеги, поправка відхиляється. Наступна – 754-а. Прошу визначатися. І Олександр просить підтримати її. Відхиляється поправка. І остання в цьому блоці – 755-а. Прошу визначатися і просять нас її підтримати.

до 762-ї включно. Тому пропонується ці поправки відхиляти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, нам роз'яснили наступний блок поправок з 756 – 762 різних авторів, але вони пропонують виключити 124 статтю, там певні частини, і група робоча це не підтримує. Прошу визначатися. 756 поправка. Прошу визначатися.

Відхиляється. 758 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 759 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 759 була, 760 поправка наступна. Прошу визначатися. Відхиляється. 761 поправка. Прошу визначатися. Нагадаю, робоча група просить не підтримувати цей блок поправок. 13:20:06 За-2 Відхиляється. І остання поправка з цього блоку – 762. Прошу визначатися.

Дякую за роз'яснення.

Відхиляється. Наступна ідентична, 764-а. Прошу визначатися. 13:21:18

Відхиляється. 769-а. Пане Олександре, вам слово. даної статті, яка, на нашу думку, недоцільна. 769-а включно по 778-му.

наша робоча група вважає, що цю статтю взагалі треба виключити. Тому ці поправки є недоречними, і я їх ставлю на визначення сесійної зали, але починаємо з 769 поправки. Прошу визначатися. Нагадую, що робоча група просить не підтримувати.

Відхиляється. 770 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 770 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 773 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 772 поправка. Прошу визначатися. Відхиляється. 775 поправка. Прошу визначатися.

Відхиляється. 776 поправка. Прошу визначатися.

Відхиляється. Це була остання поправка блоку

власне, як і весь цей розділ, який стосується навчання. Тому прохання ці наступні 4 поправки підтримати.

Поправка відхиляється. 782 поправка. Будь ласка, прошу визначатися. ЧЕРНЕНКО О.М. Прохання врахувати.

відхиляється. 783 поправка. Прошу визначатися по 783 поправці. 13:29:08 За-2 Шановні колеги, я зараз пропоную зробити перерву на прохання двох фракцій, будь ласка. Я оголошую перерву на 15 хвилин. Ми закінчили на 783 поправці. Ми цю поправку відхилили, і я оголошую перерву на 15 хвилин. Я прошу лідерів фракцій зібратися у Голови Верховної Ради України. Будь ласка.

Колеги, щойно надійшла інформація, і вона вже повністю є мною перевірена, що у Києві у власній квартирі трагічно загинув наш наш колега Дмитро Борисович Тимчук. Ми знали його як великого українського патріота, підполковника запасу, координатора групи "Інформаційний спротив", яка з 14-го року дуже багато зробила для висвітлення правди про російську агресію в Україні. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття сім'ї, родині і близьким, і всім друзям Дмитра Борисовича. Вічна пам'ять і вічна слава. Прошу вшанувати Дмитра Тимчука хвилиною мовчання.

Я не бачу можливості надалі продовжувати розгляд правок сьогодні. Ми продовжимо розгляд правок завтра о 10 ранку. А зараз ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую.